Добър ден, уважаеми колеги! Моля, режим на регистрация.

Уважаема госпожо Председател, преди да представя Доклада, моля да подложите на гласуване процедура за допуск в залата на Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, и Ренета Михайлова – началник на отдел в дирекция „Икономическа и финансова политика“. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Заповядайте, госпожо Ангелова. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом, № 102-03-4, внесен от Министерския съвет на 25 януари 2021 г. На заседание, проведено на 3 февруари 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект на решение. Проектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. На 15 декември 2020 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз (ЕС) е обнародвано Решение 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом. Решението за собствените ресурси на Европейския съюз и свързаните с него регламенти регулират системата на собствените ресурси на ЕС, осигуряваща финансирането на политиките и дейностите по общия бюджет на Те определят видовете собствени ресурси, методите за изчисляването им и правилата за предоставянето им на Европейската комисия от държавите членки. Съгласно чл. 311, ал. 3 от Договора за функциониране на ЕС и чл. 12 от самото решение за собствените ресурси, след приемането му с единодушие от Съвета на ЕС, то следва да бъде одобрено от всички държави членки съгласно техните съответни конституционни изисквания, след което всяка държава членка незабавно уведомява генералния секретар на Съвета за приключването на процедурата. Предвид предмета на решението и отражението на размера на вноската на България в бюджета на Европейския съюз върху разходите от държавния бюджет на страната правното основание за одобрението му е чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България. Решението на Съвета на от 14 декември 2020 г., което ще се прилага през новия програмен период 2021 – 2027 г., предвижда редица нововъведения в системата на собствените ресурси на Европейския съюз спрямо действащата от предходния програмен период, сред които най-важни са следните промени: 1) въвежда се нов ресурс на база нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки в контекста на политиката на Европейския съюз по околна среда и климат. С цел избягване на прекомерно отрицателно въздействие върху част от държавите членки към него ще се прилага и механизъм, от който ще се възползва и Република България, за намаляване на годишните им вноски от този собствен ресурс; 2) собственият ресурс на база ДДС вече ще се изчислява по подобрена методология въз основа на така наречената „замразена“ претеглена средна ставка и единна изискуема ставка за всички държави членки; 3) една от най-съществените промени в решението за собствените ресурси е включването на разпоредби във връзка с извънредните и временни мерки за справяне с последствията от кризата, предизвикана от епидемията от коронавирус Европейската комисия се упълномощава да заеме от капиталовите пазари средствата в размер до 750 млрд. евро (по цени от 2018 г.) за финансирането на Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, уреждат се въпросите за погасяване на главницата на заема и с оглед гарантиране пред капиталовите пазари на способността на ЕС за точното и своевременно погасяване на заема временно се повишават с 0,6 процентни пункта таваните на собствените ресурси. Оправомощаването на Европейската комисия е по изключение, временно и при ограничението заетите средства да бъдат използвани единствено с цел справяне с последиците от кризата. Поради предвидените в решението за собствените ресурси разпоредби, уреждащи изтеглянето на заема за финансирането на Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, се налага в спешен порядък то да бъде одобрено от всички държави членки. В противен случай ще се постави под риск целият процес на възстановяване на Европейския съюз от настоящата криза.

Причина за това е комбинираното въздействие на измененията, които Решение 2020/2053 въвежда в системата на собствените ресурси, включително предизвиканите от тях промени в дяловете на държавите членки при финансиране на бюджета на От страна на България – незабавно след одобряване от Народното събрание на решението за собствените ресурси, министърът на финансите ще извърши официалното уведомяване на генералния секретар на Съвета за това. Новото решение за собствените ресурси ще влезе в сила от първия ден на първия месец след получаване на последното уведомление за приключване на националните процедури и ще породи действие със задна дата от 1 януари 2021 г. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: С 19 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Проект на решение за одобряване на Решение 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом, № 102-03-4, внесен от Министерския съвет на 25 януари 2021 г.“ Госпожо Председател, да представя

(ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом, Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Стойнев, заповядайте да ни запознаете с Доклада.

Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, и госпожа Ренета Михайлова – началник на отдел в дирекция „Икономическа и финансова политика“ в същото министерство. (Шум.) С настоящия проект на решение на основание чл. 86,

В изпълнение на чл. 311, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и във връзка с чл. 12 от самото решение за собствените ресурси държавите членки трябва да предприемат, съобразно техните национални конституционни разпоредби, действия по одобрение на решението на Съвета на Европейския съюз относно собствените ресурси.“ Аз моля, госпожо Председател, за една скоба. Колеги, въпросът е изключително важен и тъй като се изисква гласуване от наша страна, затова, моля Ви да имате търпението да чуете за какво иде реч и да се включите в Доклада, защото българският парламент трябва да вземе решение,

върху разходите от държавния бюджет на Република България. На заседанието си, проведено в периода 17 – 21 юли 2020 г., Европейският съвет заключи, че през следващите години Съюзът ще работи за реформиране на системата на собствените ресурси и за въвеждане на нови собствени ресурси, като подчертава, че крайните договорености по този въпрос трябва да се ръководят от общите цели за опростеност, прозрачност и справедливост, включително справедливо поделяне на тежестта. Последиците от кризата с COVID-19 изведоха на преден план важността да се гарантира, че Съюзът разполага с достатъчен финансов капацитет в случай на икономически сътресения. На дневен ред стои необходимостта от изключителни по своя размер финансови средства, за да се преодолеят последиците от кризата, без да се засилва напрежението върху финансите на държавите членки в момент, когато техните бюджети вече са подложени на огромен натиск за финансиране на националните икономически и социални мерки в отговор на кризата. В тази връзка на европейско ниво бяха предприети извънредни мерки за възстановяване и инвестиции, които се отразиха и върху решението за собствените ресурси. С оглед на осигуряване на условията за заемане от капиталовите пазари до 2026 г. на средства в размер до 750 млрд. евро (по цени от 2018 г.) от Европейската комисия от името на Европейския съюз за финансиране на новоприетия Инструмент за възстановяване „Следващо поколение ЕС“, на заседанието на Европейския съвет през юли 2020 г., беше постигнато съгласие за временно повишаване с 0,6 процентни пункта на таваните на собствените ресурси – единствено с цел покриване на всички задължения на Съюза, произтичащи от получаването на заеми, докато всички тези задължения не престанат да съществуват и не по-късно от 31 декември 2058 г. Наред с това, европейските лидери се договориха за въвеждането на нови собствени ресурси, като постъпленията от тези, въведени след 2021 г., да бъдат използвани за предсрочно погасяване на заемите по линия на Инструмента за възстановяване, с изричното уточнение, че Съюзът не следва да използва средствата, заети на капиталовите пазари, за финансиране на оперативни разходи. В съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия се гарантира, че разходите за покриване на финансирането на Инструмента за възстановяване „Следващо поколение ЕС“ не следва да бъдат за сметка на европейските фондове и програми. След проведените преговори между Съвета на ЕС и Европейския парламент на 14 декември 2020 г. бяха одобрени следните основни елементи и промени в системата на собствените ресурси за новия програмен период 2021 – 2027 г.: Традиционни собствени ресурси (ТСР) – това са митата, които държавите членки събират от името на Европейския съюз в резултат на прилагането на Общата митническа тарифа и на съответното секторно законодателство на Делът на събраните традиционни собствени ресурси, който държавите членки задържат за покриване на административни разходи по тяхното събиране, се увеличава от 20 на сто до 25 на сто. Ресурс на база данъка върху добавената стойност – прилагането на единна изискуема ставка от 0,30% за всички държави членки върху общата сума на приходите от ДДС, събрани от всички облагаеми доставки, разделени на средно претеглената ставка на ДДС, изчислена за съответната календарна година (в сравнение с настоящата система, при която част от държавите членки се ползваха от намалена изискуема ставка на планираните разходи за съответната година). Ресурс на база Брутен национален доход – този ресурс се определя чрез прилагане на унифицирана ставка към Брутния национален доход на държавите членки, като продължи да изпълнява допълваща и балансираща роля в бюджета на ЕС. Нов ресурс на база на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, който се въвежда в контекста на приоритетите на Европейския съюз за зелен преход. Ресурсът се изразява в прилагането на единна изискуема ставка към теглото на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, генерирани във всяка държава членка. Изискуемата единна ставка е 0,80 евро за килограм. цел избягване на прекомерно отрицателно въздействие върху част от държавите членки се въвежда механизъм, чрез който се намаляват годишните им вноски, в текущи цени, от този собствен ресурс. От този механизъм ще се възползва и България, като в Проекта на решение на Съвета е записано „в размер на 22 млн. евро“. - Корекции – запазва се подходът за прилагане на корекции в полза на част от държавите членки,

сто – по прогнозни изчисления за 2021 – 2023 г., в сравнение с хипотезата, при която решението не се приеме и се допусне продължаване на прилагането на настоящето Решение 2014/335/ЕС, Евратом, относно системата на собствените ресурси. Решението за собствените ресурси ще влезе в сила от първия ден на първия месец след получаването на последното уведомление в Съвета на ЕС и ще породи действие със задна дата, считано от 1 януари 2021 г. След одобряването му министърът на финансите трябва да уведоми генералния секретар на Съвета на Европейския съюз за приключване на процедурата в България. резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага – с 5 гласа „за“, на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на решение за одобряване на Решение (ЕС, Евратом)

Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Гечев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами Моля Ви за малко внимание, което се иска от нас от изключително важни държавни институции, в това число от Българската академия на науките по този въпрос. Изпратено е становище от господин Денчо Георгиев – заместник-председател на Българската асоциация по международно право, от професор Татяна Хубенова, която е председател на Съюза на икономистите в България, и от професор Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото при БАН. Макар че в комисиите ние предварително подкрепихме текстовете, тези изключително авторитетни български организации ни обръщат внимание на някои детайли, а винаги дяволът е в детайлите. Нашите разчети от вчера показват, че ние трябва да сме изключително внимателни дали да гласуваме днес за Ратификацията на тези промени в Европейската комисия и Европейския парламент, или да поискаме от българското правителство да изчака и да проведе разговори. За какво става дума? Уважаеми колеги, по принцип три са факторите, които налагат преразглеждане на организацията, механизма на формиране и разпределение на финансовите ресурси, с които разполага Европейската комисия. Първо, това е излизането на Великобритания от Европейския съюз, което автоматично намали вноските в централния бюджет на Европейската комисия към 13 млрд. евро. Второ, абсолютно правилни са опитите на Европейския съюз и Европейската комисия, които ние винаги сме подкрепяли, за увеличение на финансовите ресурси на Европейския съюз и увеличение на възможностите на централизирана фискална политика. Всичко това е чудесно. На трето място, целият Европейски съюз и България са изправени пред предизвикателството на COVID-19. Решаването на проблемите с COVID-19 също предполага увеличение на ресурсите. Така че ние сме категорично за увеличаването на тези ресурси, с цел увеличаването на финансовите възможности на нашето семейство – Европейския съюз, за решаването на проблемите, но нашите авторитетни колеги от Българската академия на науките и нашите разчети показват, че ние трябва да имаме в случая едно на ум. За какво става дума, уважаеми колеги? Става дума за това, че при това увеличение на средствата на

тяхното увеличение на вноската да се забавя, в сравнение с увеличението на вноската на Източноевропейските страни. Ние не можем да подкрепим такъв подход, защото този подход довежда до свиване на ножицата и на практика доминиране на кохезионната политика на Европейския съюз, където една от основните цели е да се помага на по-бавно развитите страни, за да могат да се изравнят със средните показатели на Ще Ви дам още един пример. Да речем, ако не сте обърнали внимание, започнахме от 10% преди години, сега 20%, до момента приходите от митниците на България като гранична страна оставаха в бюджета на България, сега гледате, че се увеличават на 25%. Само че има една особеност, че по-голямата част от стоките и услугите, които се въртят в Република България, не са внесени през нашите граници, тоест в богатите страни в северното крайбрежие на Европа, на запад – Атлантическия океан, и Средиземно море, по-голямата част от приходите от мита ще останат в тези страни. С една дума,

изключително добре подредено в този документ. Накрая, уважаеми колеги, аз предлагам ние да се въздържим и да възложим на българското правителство да продължи разговорите, защото тук се проявява един голям недостатък в нашата работа и взаимодействие с българското правителство. Българското правителство кога ни уведоми, че води такива разговори? Българското правителство консултира ли се с парламента преди това? Българското правителство попита ли Българската академия на науките, която е водеща държавна институция, да му направи анализи и да му каже тези неща, които ги казва в последния момент, когато са научили информацията? И накрая, уважаеми колеги, знаете ли колко страни до момента са подписали и ратифицирали това изменение? Само една страна – Хърватска. Другите 25 страни, сега България – 26-та, не са разгледали този въпрос. Възниква въпросът: защо българското правителство тича най-отпред да плати повече пари спрямо богатите? По каква причина? Че Брюксел е вдигнал телефона и те тичат с гумения печат преди изборите ли?! (Реплики от ГЕРБ.) А това ще бъде плащано следващите десетилетия. Аз Ви предлагам да възложим на българското правителство да продължи разговорите, да направи сметките още веднъж заедно с другите страни, които са засегнати – Чехия, Полша, Унгария, да проведат разговори, защото в противен случай ще се реализира постановката „Болен здрав носи!“ Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Стойнев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Неслучайно, когато четох Доклада, се обърнах към народните представители да слушат внимателно и да разберат колко важно е това гласуване, което предстои. Професор Гечев е абсолютно прав, че ние наистина бързаме с това решение, изпреварвайки много държави. Досега само Хърватия го е ратифицирала, и Португалия – в момента е Португалското председателство, ратифицирано е във Франция в двете камари. Аз разбирам и българските институции за техните бързи действия, защото факт е, че може би, професор Гечев, хората не знаят какво ще се случи и през следващите месеци, предвид парламентарните избори, дали въобще ще имаме работещ парламент, но това решение, за съжаление, уважаеми дами и господа, е вече взето. Правителството не може да направи задна крачка, защото е взето единодушно. Това е специална законодателна процедура от Съвета на ЕС и е съгласувано с Европейския парламент. парламент. Аз напълно разбирам, професор Гечев, и е хубаво Вие да ни обясните защо ние не проведохме дебатите предварително по това решение на Съвета, защото е съвсем нормално във всяка една европейска държава преди това да се водят дебати. дебати. Във всяка една нормална европейска държава министър-председателят посещава парламента, слага горещото досие на масата и всички се обединяват и дебатират. За съжаление, в България това не се случва. Неслучайно ние от опозицията искаме министър-председателят да дойде, даже да бъде поканен, ако трябва. Помолих и председателката лично да му се помоли да дойде, за да следваме европейските практики – не толкова, за да се заяждаме с него, колкото да обсъждаме досиетата, които са на дневен ред. Днес е едно такова кардинално, важно досие, което ние трябва да гласуваме, а именно увеличаване на нашата вноска. Да, разбира се, някой ще кажат: „Ама защо трябва да увеличаваме?“ Ами в крайна сметка това е взето решение на ниво Европейски съюз – тя се увеличава с 0,6%, те са необходими за покриване на разходите на капиталовите пазари. Знаете, тази криза изненада всички европейски държави, направи се една мащабна политика от страна на предлагането от 750 млрд. евро, които трябва да помогнат на държавите членки

но в крайна сметка ние трябва да дебатираме тук, защото това се изисква от нас и членството ни задължава. Как се стигна дотук? Виждаме, че нетните донори, за които професор Гечев говори – тези пет държави, като като Германия, Дания, Австрия, Швеция – пардон Холандия, казвам наизуст в момента, нетните донори към европейския бюджет желаят намаляване. Ние съгласни ли сме? Не. Има ли този регресивен характер, който ще окаже въздействие върху европейските политики върху кохезионната политика, която е създадена именно да подпомогне на по-слабо развитите държави, какъв ще бъде ефектът? Това трябваше да дебатираме тук!

Затова ние от опозицията желаем да имаме дебат и той да дойде тук. Давам Ви друг пример. Тази моя инициатива – Планът за устойчивост и възстановяване, да се гледа в парламентите на държавите членки, във Франция го одобриха и в двете камари, в Италия го одобриха, Урсула фон дер Лайен подкрепи тази инициатива, само че аз не бях подкрепен от българския парламент, защото някой трябва да изхарчи 12 милиарда непрозрачно, с още 100 проекта, които никой не е виждал, и чакаме одобрение. После се чудим чудим и Вие се сърдите, че опозицията негодува, критикува и едва ли не ни обвинявате в антиевропейска политика. Не, напротив! Ние искаме да водим европейска политика, но Вие отказвате, като отказвате диалог, като отказвате дебати. Ще се радвам сега и Вие да излезете и да ни обясните защо се стигна дотук. Защо трябва да гласуваме нещо, за което решението вече е взето и ние сме пред свършен факт? А във всяка една държава – мога да Ви покажа стенограмите как министър-председателят защитава решението на правителството в отделните комисии и в съответния парламент. Тук, в България, като че ли – това е някаква тяхна политика в Брюксел, ние да си гледаме тук, вкъщи, какво се случва и нас това не ни интересува. Те да ни дават пари, ние да ги разпределяме между близките фирми на властта и това е! Защо, защо? И когато дойде такова гласуване, Вие казвате: „Да, ама ако Вие не го подкрепите, сте антиевропейци!“ Не, не е така! Ние просто искаме да имаме дебат. Разбира се, че ние сме съпричастни на едни подобни действия. Разбира се, че искаме да участваме. Разбира се, че би и различно гласуване в парламентарната ни група, но всичко е, защото негодуваме по начина, по който Вие работите, особено когато става въпрос за европейски средства. И сега именно такъв дебат трябва да предстои тук. Ние тук трябваше може би да имаме не ожесточен дебат, но мнение, на виждане – регресивен ли е, не е ли регресивен този подход, какво е отражението на кохезионната политика, събирането на данъци, как ще се отрази това. Само че аз съм убеден, че няма да го има този дебат. Жалко е. Жалко е! Затова, госпожо Председател, когато Ви приканваме в парламента да дойде министър-председателят, е по-скоро от уважение към институция, отколкото да седим и да се заяждаме с него. Защото е важно – какви са ни били приоритетите, как сме ги изпълнили, дали не сме ги изпълнили по време на Германското председателство. Да, ти не можеш да изпълниш всички приоритети, но защо не сме изпълнили някои, които са новите, как ще ги допълваме, как ще направим тази дигитална икономика, какви са изписаните като първи стъпки към зеления преход, как наваксваме от приоритета на Португалското председателство, а именно социалния стълб, какви ще бъдат нашите политики там? Ние искаме да ги чуем, да дебатираме, да обясним на българските избиратели, но като че ли в момента продължаваме по един начин, който е всякакъв, но не и европейски – взети решения, гласувани решения, идва се в парламента, натискайте пулта и да вървим към точка втора!

в Народното събрание постъпват всички досиета за съответната година, които комисиите и най-вече Европейската комисия, на която Вие сте член,

към това досие, е трябвало още тогава да се запознаете и през целия този период на 2020 г. като Комисия по европейските въпроси да го следите. Така че категорично не приемам, че Народното събрание е било изолирано от този дебат. Не приемам, че решения са вземани от някой друг, без това да е ясно на народните представители, без да е имало възможност да има дебат. Тук не сте прав. Благодаря, госпожо Стоянова. Втора реплика? Не виждам. Дуплика – господин Стойнев. Благодаря на госпожа Стоянова, че разясни на народните представители какви са основните функции на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. И в момента, както при всяко едно председателство, има такава процедура, госпожо Стоянова, и очаквам от всички парламентарни комисии приоритетните досиета, които Вас Ви интересуват, да бъдат предоставени на нашата комисия, на която аз имам честта да бъда председател, след което цялото досие влиза в зала и всички ние го приемаме. Така че аз не виждам никакъв проблем в това. Това нещо се случва от години, винаги е било така. Проблемът, госпожо Стоянова, е, че когато тук ние намираме подобно досие, което ни интересува, …хубаво да има правителство, което да отговаря на въпроси. Защото досега премиерът не е дошъл и не е представил нито една национална позиция, колеги! Нито една! Европейските премиери преди заседание на Съвета обсъждат в парламентите си и представят националните си позиции, докато ние такава нямаме! Това е разликата между тях, за съжаление, и Вас, а не нас! Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, стана ясно, че явно това досие не е било интересно на опозицията и на Комисията по европейските въпроси, защото иначе досега щяхме да сме го дискутирали през 2020 г. нееднократно. Но аз искам да Ви кажа няколко неща. Първо, трябва да е ясно, че до момента, а и занапред в новия програмен период България е получавала и ще получава пъти повече от това, което прави като вноска в Европейския съюз. За следващия програмен период – това, за което говорим – България ще получава три пъти повече от това, което внася в Европейския съюз. Нещо повече, България е на първо място от всичките държави членки, по това тя е първият бенефициент, който получава най-много от всичките държави членки, на база, естествено, на сравнителен анализ. За да се случи това, са водени тежки преговори. Знаете, че един от големите нетни донори на бюджета на Европейския съюз – Великобритания – напусна. Това означаваше сериозно преразпределение и търсене на варианти всяка една държава да поеме и част от липсата на тези средства и да увеличи своето участие в приходите на бюджета на Това, което гледаме днес, е всъщност политиката за собствените приходи, европейското законодателство за това как ще се формират собствените приходи на Европейския съюз, които ще бъдат изразходвани по съответните програми. Неприемайки от една държава членка, дори това да е България, на това, което гледаме днес – на това решение на Европейския съюз и на Съвета, означава блокиране блокиране на целия бюджет на Европейския съюз за следващия програмен период, означава България да не получи милиардите, предвидени тя да получи, както по различните програми, така и по програмите за подпомагане и възстановяване след кризата на COVID-19. Какво чухме от тази трибуна? От тази трибуна чухме внушения, че, видите ли, някой е длъжен да продължава да работи и да дава повече и повече на България и на подобни малки и по-изостанали страни. Това е факт, колеги. Нетните донори продължават да бъдат нетни донори. Те продължават да дават много повече, именно от гледна точка на европейската солидарност. Затова ние получаваме три пъти повече от това, което внасяме. Но не, това не е достатъчно за социалистите! Те нали така са научени някой да работи вместо тях, а те само да консумират! Това сега го искат за държавата. Какво казват те сега? – „Дайте да не гласуваме“ и на практика да кажем – ние се отказваме от милиардите, които ще помогнат на България да се възстанови от пандемията и да продължи да се развива. Защото искаме нетните донори да дават повече, да продължават – не само да са нетни донори, както е сега, ама малко им е, още да дават, да работят германците, та да ни дават на нас. Това казват Ама това е тяхната философия, която е била винаги изповядвана от тази политическа сила и която ако, не дай си боже, дойдат на власт след няколко месеца, те ще реализират и в България. Аз обаче тук казвам нещо друго. За мен е много опасно това изказване, особено на първия, който се изказа от БСП. Но аз на него не се и учудвам. За мен това беше една ясна заявка срещу европейските политики. Ясна заявка за това, че България явно ако тези хора имат възможността да управляват, биха водили политика срещу европейските политики. За мен това е най-опасното, което чух! Искам да Ви кажа накрая, да завърша малко по-експертно, и да Ви кажа още един път. В резултат на това, на този механизъм, на това решение за формиране на собствените ресурси на Европейския съюз, на практика ще доведе за България в цифри до увеличение на вноската на България в Европейския съюз с 4,17% 4,17! – и още един път да Ви кажа за целия програмен период, че срещу тези 4,17% България ще получи три пъти повече от това, което внася, и ще бъде страната – най-голям бенефициент в новия програмен период. Това означава страната, която ще получи най-много спрямо всички останали европейски държави. Но не, социалистите днес Ви приканват: „Гласувайте против това! Дайте България да го блокира!“ Нали разбирате за какво говоря? Благодаря.

репликата ми е провокирана от последната Ви фраза: „Нали разбирате за какво говорим?“ Страхувам се, че Вие нямате представа за какво говорите, което е абсолютно недопустимо за председател на Бюджетната комисия на

занимава цяла Европа, защото е вътрешносвързан с това що е то Европейският съюз като самостоятелна организация. Това, което казаха колегите ми професор Гечев и Драгомир Стойнев, е възможно най-проевропейската позиция. Ние искаме и ще го направим, когато дойдем на власт – България да участва в дебата, който се води в Европейския съюз и да заяви своята позиция за това какво трябва да е Европейският съюз като организация, от която сме първостепенна част. сте направили така, че България изглежда като просяк в очите на другите страни, като държава, която просто смята с бакалски сметки колко дава, колко взима и просто седи и се моли всеки божи ден по телевизиите Вие, Вашите представители, министър-председателят и който и да е, обяснява какво сме взели от Европейския съюз, все едно това е някаква крава, която трябва да доим. Европейският съюз е много повече. Ние сме вътрешна и истинска част от него. Няма никакъв проблем да дадем повече от собствените си пари, защото сме част от огромната солидарност. Но това трябва да се обяснява, да се говори в българския парламент, в Европейския парламент и в европейските институции, а не просто да идвате и да ни кажете: „Дайте да гласуваме това, защото така сме се разбрали“, и да купите индулгенция за това, което сме наистина на първо място. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:

взимам тази кратка реплика към Вас, защото във Вашето обширно изказване казахте много истини и начина, начина, по който социалистите си представят икономиката, явно и наистина нашето членство в Европейския съюз, но забравихте да им припомните следното: Въпреки че България от толкова години получава повече средства, отколкото внася, и занапред са договорени по всички програми, по които България се развива и подпомага своята икономика и инфраструктура, възстановяване след ковид кризата, е важно да отбележим следното и да Ви попитам: Вие помните ли по време на тяхно управление колко програми с европейски средства бяха спрени?

от Социалистическата партия и бяхме приети за член на Европейския съюз при премиер от Социалистическата партия. Така че, успокойте се. Второ, ако прегледате гласуванията в парламента, винаги сме подкрепяли: искаме тук да дойде представител на правителството – премиерът, и да беше обяснил

Всяка страна и парламент защитава своите интереси. Ние считаме на основата на анализите на Българската академия на науките и Съюза на икономистите на България, че не е защитена напълно позицията на България. когато смятате ползите, които са несъмнени за България, недейте да говорите едностранно. А българският пазар за европейските стоки, а милиард и половина печалба на чуждите банки, които са 70 на сто в България, къде отиват? Недейте да превръщате България в милостиня, както каза моят колега Зарков тук, която само чака да получи средства от Европейския съюз. Ние сме и ще бъдем достоен член. И накрая, уважаеми колеги, някои от Вас си позволяват да атакуват „Българската социалистическа партия“

Госпожо Стоянова, заповядайте за дуплика. Господин Зарков, аз предлагам, първо, във Вашата парламентарна група да се разберете кой какво иска,

Искате ли да бъдем просяци, или не искате да бъдем просяци? Искате ли да участваме като партньори в този съюз и независимо, че сме по-слабо развита страна, получавайки много повече от европейската солидарност, да бъдем достоен партньор? Или искате да блокираме политиките на Европейския съюз, които са в наша полза и по които Народното събрание и Вие като парламентарна група сте имали възможност през цялата 2020 г. да дебатирате тук, от тази трибуна, или в комисии, или искате сега предизборно да показвате на Вашия електорат какво искате да правите, след като получите евентуално техния вот

преговорите, тежки преговори, с всичките европейски държави и това, което е постигнала, е достойно за уважение, защото България продължава да бъде, пак казвам, най-големият бенефициент на бюджета на Европейския съюз и за следващия програмен период България ще продължава да получава три пъти повече от бюджета на Европейския съюз от това, което ще внася…

Имаше заявено изказване… Заповядайте, по начина на водене. Има ли други заявени изказвания, колеги? Не виждам. РУМЕН ГЕОРГИЕВ Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Председател, Вие допуснахте грешка при воденето, тъй като госпожа Стоянова направи внушения, а Вие не я прекъснахте. Цитирам. Тя каза: чл. 7, в който се казва, че Министерството на земеделието ще води политики, свързани с пчеларството, съобразени с европейската общност, предложих този член на остане, Вие гласувахте – от ГЕРБ и от „Обединени патриоти“… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Какво е точно към мен? Каква е Вашата забележка към мен?

Който иска, може да се изкаже. Никого не съм спряла.

Да, да. Кажете процедурата! ХРИСТО ГАДЖЕВ: Също се изработва система за ранно предупреждение при бележки по готвено европейско законодателство или досиета. КАРАЯНЧЕВА: Господин Гаджев, ще Ви помоля: нека да бъде процедурата към мен, за да има равен аршин към всички. ХРИСТО ГАДЖЕВ: Процедурата е: искам от Вас да направите справка и да предоставите на Народното събрание използвана ли е системата за ранно предупреждение на Европейския съюз жълта или оранжева карта, по това досие от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, което е неин прерогатив при разработването на досиетата преди това?

Това е конкретна препоръка към мен, така че ще направя всичко възможно, за да информирам Народното събрание. Заповядайте, господин Цонев. (Реплики

Дебатът не е коя партия какви позиции има по темата: България сега ли ще влиза в Европейския съюз, или ще излиза, а дебатът се води за това. И като прекъсвате микрофона, прекъсвайте го и на тази част от залата (сочи

Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проекта на решене за одобряване на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета

Господин Николов, заповядайте за процедура. Уважаема госпожо Председател, тъй като по време на дебата не беше изявено желание или намерение за промени между първо и второ четене на решението, предлагам…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

На заседание, проведено на 3 февруари 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха: представителите на Министерството на финансите Росица Велкова – заместник-министър; и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“; и доцент доктор Диана Ковачева – Омбудсман на Република България. Законопроектът беше представен от народния представител Менда Стоянова. С предлаганите промени се цели общините, които не са възстановили в срок предоставените им от централния бюджет безлихвени заеми по чл. 103 и 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси и § 38 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, да не бъдат прихващани с подлежащите на отпускане трансфери за общините. По този начин общините ще получат „ваканция“ за периода от 1 януари 2021 г. до 2 месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка. Тази отсрочка във времето ще даде възможност на общините, които са в затруднено финансово положение, да получават регулярно одобрените им с Годишния закон за държавния бюджет трансфери за обща изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи. През този период те ще могат да разполагат с по-голям ресурс, предоставен им от държавния бюджет, част от който може да бъде насочен за финансиране на належащите противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19. С предложените допълнения в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се цели да се удължи срокът на прилагане на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица до 31 декември 2022 г., във връзка с удължаването на този срок в европейското законодателство. С допълнението в т. 64 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО в понятието „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ се включват и държавите/териториите, включени в списъка на Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, тъй като е установено, че шест юрисдикции от този списък не фигурират в националния списък съгласно заповедта на министъра на финансите. По този начин защитните мерки, които България е приела срещу юрисдикциите с преференциален данъчен режим, ще се прилагат и спрямо юрисдикциите от списъка на Европейския съюз. С предлаганите промени в Закона за хазарта се цели преодоляване на законова неяснота по отношение на вида числова лотарийна игра „кено“, като същата следва да се отнесе към нормативната уредба, регламентираща числовата лотарийна игра „лото“. Това ще доведе до уеднаквяване изискванията за доказване на инвестиции и ще въведе допълнително задължение участието в тези игри да се осъществява посредством удостоверителни знаци, чиито образци се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. По този начин ще се подобри контролът върху участниците в игрите. Освен това с промените в Закона за хазарта се преодолява законова празнота относно реда и условията за допускане в експлоатация в страната на всякакъв вид оборудване, предназначено за организиране на хазартни игри. Допълнението в Закона за националната стандартизация е свързано с предоставянето на възможност разходите на Българския институт за стандартизация при удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по утвърдена методика да се финансират чрез трансфери от други бюджети за други дейности, възложени със закон. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси е създадено Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, което към настоящия момент което към настоящия момент все още не е вписано в Търговския регистър и не може да бъде адресат на посочените в чл. 11б от Закона за държавните резерви и военновременните запаси задължения. Целта на предложения текст е при действащата нормативна уредба Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да може

и Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, тъй като до момента, по силата на § 19, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, Агенцията осъществява единствено дейности по текущо управление на съществуващите запаси. Предложените промени в Закона за семейни помощи за деца имат за цел изравняване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от същия закон, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства, с тези на родителите или осиновителите. За разлика от професионалните приемни семейства тези семейства не получават възнаграждения. Семействата на роднини или близки пък получават месечни помощи по Закона за закрила на детето, само ако отговарят на определен доходен критерий. Поради това се налага тези семейства да получават по-адекватна подкрепа за това, че отглеждат дете с трайно увреждане. С цел равнопоставеност се предлага от размера на помощта за семействата на роднини или близки и доброволните приемни семейства, когато настаненото дете е с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, да се приспада размерът на месечните финансови помощи съгласно Закона за закрила на детето, ако семействата получават такива. Това са месечните помощи за издръжка и добавката за дете с трайно увреждане. Предложените разпоредби във връзка със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са свързани с промяната на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства. Тези промени произтичат от предложените изменения в Закона за семейни помощи за деца. Предлаганите изменения в § 31, ал. 1и§ 44, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги са във връзка с направените промени в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., както и с предложение на Националното сдружение на общините в Република България по повод бъдещото планиране на социалните услуги. Предлаганата промяна е наложителна с цел общините да започнат с подготовката на първите анализи на потребностите от социални услуги едва след извършване на преброяването през 2021 г. и представяне на официалните данни от него. Същевременно, от промяната в срока за приемането на Националната карта на социалните услуги се налага и промяна на срока, в който ще започне финансирането на социалните услуги по стандарти, разработени по новия ред. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 11 гласа „за“, без „против“ и 8 „въздържал се“.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

2021 г. Законопроектът предвижда за периода от 1 януари 2021 г. до два месеца след отмяна на извънредната епидемична обстановка да не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане трансфери с невъзстановените в срок безлихвени заеми, предоставени от централния За същия период се предвижда да не се дължат лихви върху неиздължения размер на безлихвените заеми. Това са общини, които са в затруднено финансово състояние, и тази отсрочка във времето ще им даде възможност да получават регулярно одобрените им с Годишния закон за държавния бюджет трансфери за обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. В Комисията е получено становище от Националното сдружение на общините в Република България, с което е изразена подкрепа за Законопроекта по тази разпоредба, както и по предложените в Преходните и заключителните разпоредби промени в други закони, които касаят дейността на общините. В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с: 11 гласа „за“, без „против“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

Във връзка с предмета на дейност на Комисията по труда, социалната и демографката политика бяха представени параграфи 7, 8 и 9 от Законопроекта. Промените в Закона за семейните помощи за деца имат за цел изравняване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства,

доброволните приемни семейства, или степен на трайно намалена работоспособност, да се приспада размерът на месечните финансови помощи съгласно Закона за закрила на детето, ако семействата получават такива. Това са месечните помощи за издръжка и добавката за дете с трайно увреждане. разпоредби във връзка със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са свързани с промяната на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, отпускани на семействата на роднини или близки и на доброволните приемни семейства.

Сдружението предлага сроковете за изготвяне на първите анализи на потребностите от социални услуги и разработването на Националната карта на социалните услуги да бъдат съобразени с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението. В противен Същевременно, от промяната в срока за приемането на Националната карта на социалните услуги се налага и промяна на срока, в който ще започне финансирането на социалните услуги по стандарти, стандарти, разработени по новия ред. Независимо кога се приема картата, финансирането следва да съвпада с началото на съответната бюджетна година. Промяната на § 38, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги, с която се удължава с 6 месеца срокът за лицензирането по новия ред,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 В становището си Министерството на финансите подкрепя предложените със Законопроекта допълнения, насочени към въвеждане на мерки с цел подобряване на социалното и икономическото положение на различни групи от населението и българските общини. Госпожа Адриана Стоименова – заместник министър на труда и социалната политика, от името на Министерството на труда и социалната политика също защити Законопроекта в частта му на промени в двата социални закона. В становището си по Законопроекта Националното сдружение на общините коментира § 9 от него, като изразява подкрепяща позиция. В проведената дискусия взеха участие народните представители Милко Недялков и Хасан Адемов. Народният представител Милко Недялков възрази срещу промените в Закона за социалните услуги с мотива, че националното преброяване едва ли ще промени много картината на социалните услуги в България. Доктор Хасан Адемов възрази срещу стила на правенето на законодателни промени в социалното

6 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Адемов.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 е поставен Законопроектът за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Много е интересна структурата на предложения законопроект. В основното тяло на Законопроекта за изменение и допълнение има само един-единствен параграф. Всички останали въпроси се решават в Преходни и заключителни разпоредби, като – забележете – в тези Преходни и заключителни разпоредби се променя Законът за ДДС, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за хазарта, Законът за националната стандартизация, Законът за държавния резерв и военновременните запаси, Законът за семейни помощи за деца и Законът за социалните услуги. Защо според нас този закон не може да бъде подкрепен, въпреки смислените предложения в част от предложените проекти? Първото нещо, което искам да кажа по този въпрос, е, че в рамките на това Народно събрание се превърна в стил начинът, по който законодателстват управляващите от ГЕРБ и „Обединени патриоти“

разглеждаме Законопроекта на първо четене. Къде е тук отговорността на Министерския съвет, къде е съгласувателната процедура, къде е публичното обсъждане, уважаеми дами и господа, по тези много важни въпроси? В мотивите на Законопроекта е казано, че всички тези мерки, които са в подкрепа на физически и юридически лица, в това число и на общините, са във връзка с корона кризата. Ама, уважаеми дами и господа, корона кризата я има от една година! В хода на бюджетната процедура обсъждахме и данъчни закони, обсъждахме и Закона за държавния бюджет, обсъждахме и предложения по Закона за семейни помощи и деца, които са приблизителни на тези, които се правят сега в този законопроект. Защо сега се правят тези предложения, а не бяха приети, когато им беше времето? На следващо място, дори в злополучния опит за промени в Конституцията в края на миналата година не можах да видя текст, който дава право на народни представители да променят Закона за държавния бюджет! Това се предлага в този законопроект – предлагат се промени в Закона за държавния бюджет с вносители народни представители! Е, как стават тези работи, уважаеми дами и господа?! По силата на кой закон народни представители променят текстове в Закона за държавния бюджет, които впрочем са свързани с допълнителни финансови разходи, които по Закона за публичните финанси няма как да бъдат приети

финансите и вносителите да дойдат да кажат от тази трибуна кои ще бъдат орязаните мерки и политики в Министерството на труда и социалната политика, за да могат да се покрият тези допълнителни разходи? Никой не казва, че тези допълнителни разходи не са наложителни. Ние казваме, че това не е процедурата, по която могат да бъдат променени всички тези неща. И сега няколко думи по отношение на параграфи 7, 8 и 9, които касаят предметния обхват на дейността на Социалната комисия. Уважаеми колеги, през 2016 г. бяха приети чл. 8д в Закона за семейни помощи за деца, който регламентираше финансовата подкрепа за семействата и осиновителите на деца с трайни увреждания.

и процент загубена работоспособност, получават максималния размер от 930 лв. на месец. Отварям една скоба обаче – по Закона за личната помощ, ако тези семейства сключат договор с личен асистент, до 360 лв. от тези средства отиват като заплата на личния асистент. Обаче има една друга група. Когато става въпрос по Закона за закрила на детето като мярка за закрила, ако детето е настанено в семейство на роднини, близки и в приемни семейства, тогава – забележете – сумите са в зависимост от вида и степента на увреждане 490 лв. за най-тежките случаи, 420 лв. за следващата група, и 350 за тези, които са между 50 и 70%. 70%. Какво предлага вносителят? Вносителят предлага за най-тежките случаи сумата да бъде увеличена на 930 лв., за следващата група да бъде увеличена на 450 лв., и третата група да са 350 лв. Само че има една малка подробност, защото има и допълнителна финансова подкрепа за издръжка по един друг закон – Закона за закрила на детето. В Правилника за приложение на този закон има регламентирана финансова подкрепа – когато става въпрос за деца без увреждания, настанени в семейства на близки роднини, тогава тези семейства получават допълнително в зависимост от възрастта на детето и с подоходен критерий на базата на гарантиран минимален доход, който е 75 лв., както всички знаете, получават допълнителна подкрепа от 300 лв. в зависимост от възрастта на детето. Ако е до три години и ако е над 14 години – 300 лв. Ако обаче детето е с увреждания и е настанено в семейство на близки роднини и приемни семейства, като тук се добавя един друг термин, който го няма в социалното законодателство – доброволни приемни семейства. Този термин не е обяснен в Допълнителна разпоредба, защото е нов термин в законодателството, но това е по-малкият проблем.

В мотивите на Законопроекта е записано, че за най-тежките деца сумата се увеличава от 490 лв. на 930 лв. – с 440 лв. Само че има един друг текст, който казва, че тези допълнителни разходи по Закона за закрила на детето, по-точно по Правилника на този закон, се намаляват от тази сума, тоест вместо увеличението от 440 лв., на практика имаме увеличение от 50 лв. Това е нещото, което трябва да стане ясно – не се увеличават с 440 лв. най-тежките случаи, а сумата се единствено и само с 50 лв. Слава богу, че има и такава помощ за тези деца. Няма никакъв проблем в това. Всичко това обаче се прави, независимо от тежките дискусии през последните 5 – 6 години във връзка с тази дискриминация между децата, които се отглеждат в биологични семейства и при осиновители, и децата, които се отглеждат в семейство на близки, роднини и приемни семейства. Когато говорим за приемни семейства обаче, има и една друга сериозна вметка, която искам да направя. Коя е тя? Приемните семейства, и то професионалните приемни семейства, получават, когато отглеждат в семейството дете с увреждания, получават заплата в рамките на 1,5% от минималната работна заплата, или тези 975 лв., а когато става въпрос за две деца – 1040 лв., защото е 1,6 от минималната работна заплата. Никой не е против тази заплата, обаче ако приемем разбирането, че децата, настанени в семейна среда от гледна точка на възможността им за реинтеграция, от гледна точка на възможността им да не отидат в институции, редно е условията, които са за отглеждане на тези деца, условията, които са за финансова подкрепа, трябва да бъдат уеднаквени, защото аз съм бил винаги против универсалния подход, но в случая не става въпрос за диференциране, става въпрос за това, че трябва да се осигури една и съща институционална среда, за да може да се предотврати влизането на тези деца в институции. Ето затова отново, понеже законодателството е на парче – днес приемаме това, утре се опитваме да компенсираме проблемите в това, което сме приели, третия път приемаме нещо друго, което се опитваме отново да решим проблема с дискриминацията, затова продължавам да твърдя, че професионалните приемни семейства, независимо от това, че те са подготвени по съответния ред със съответната квалификация от Агенцията за социално подпомагане, независимо че имат по-голям опит, имат по-големи възможности да отглеждат в семейна среда тези деца среда тези деца все пак съществува дискриминацията по отношение на финансирането на професионалните приемни семейства и на децата, които се отглеждат в биологични семейства, и на децата, които се отглеждат от роднини, близки и от приемни семейства. Това е нещо, което трябва да се реши може би в следващите години. Министерството на финансите казва, че няма никакъв проблем – с вътрешноведомствени промени Министерството на труда и социалната политика може да компенсира тези разходи. Направих си труда да сметна по натуралните показатели, защото има регистър на тези деца и помощта, която се получава. Става въпрос за 466 деца миналата година, които са настанени в такива семейства и става въпрос по новите мерки за допълнително 600 хил. лв. Откъде ще ги вземе Министерството на финансите тези 600 хил. лв. не става ясно в предложения законопроект. Предлагат се промени и в Закона за социалните услуги. Тези промени са свързани с изработването на Националната карта на социалните услуги. И Националното сдружение на общините, не само сега, а и когато се приемаше Законът за социалните услуги, твърдяха, че няма как на базата на

Националният статистически институт да каже какво е разположението и оттам да се направи Националната карта. А без Национална карта на социалните услуги няма как те да се финансират по стандарти, за които пък сега се прави наредба и затова се предлага да се удължат сроковете. И още един срок, който се удължава. Удължава се срокът за лицензиране на доставчиците на социални услуги. В сегашния закон е записано, че това трябва да стане до края на месец юни 2021 г. Сега се предлага да се удължи срокът до края на годината, без да е ясно защо. Ето защо с тези аргументи, които казах, въпреки някои от смислените предложения за подобряване на подкрепата за физически и юридически лица, с тези забележки и особено с черешката на тортата – народни представители да променят текстове в Закона за държавния бюджет, ние от „Движението за права и свободи“ няма да подкрепим този проект.

Имате думата, госпожо Клисурска. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На нашето внимание отново е Законопроектът, свързан със Закона за извънредното положение и мерките по него. За съжаление, 44-тото народно събрание ще бъде запомнено с етикета и марката „Преходни и заключителни разпоредби“. Аз не виждам какво е извънредното по отношение на промените, които се правят в момента с Преходните и заключителните разпоредби в Закона за хазарта, но няма да взема отношение по тази тема?! Ще взема отношение по Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалните услуги. Уважаеми дами и господа народни представители, това, което ни се предлага на нашето внимание, свързано с подкрепата на семействата, които отглеждат деца с увреждания и които са настанени при близки и роднини с над 90% степен на увреждане, добро и качествено предложение, но изключително дискриминационно, защото в никакъв случай във фокуса на направените предложения не седи уреждане на онези така необходими текстове в Закона за закрила на детето, които дискриминират, от една страна, децата, които са настанени при близки и роднини, а от друга страна, дискриминират тези деца, които са отглеждани в приемни семейства. Искам всеки от Вас, който познава Закона закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, да отвори чл. 49 и чл. 50 и да види това разделение между децата, които са настанени при близки и роднини, и децата, настанени в приемни семейства. Всяка година по време на парламентарен контрол поставям темата за броя на децата, които са настанени при близки и роднини, и броя на децата, настанени в приемни семейства. За мое голямо съжаление, всички тези дечица – 4700, в крайна сметка се нуждаят от подкрепата на някаква закрила, защото не могат да бъдат отглеждани от биологичните си родители. За мое За мое голямо съжаление обаче, ако видим статистиката и данните, ще видим, че децата, които са настанени при близки и роднини, са около 700, а децата, настанени в приемни семейства, са около два пъти повече. Това показва, че най-вероятно фокусът на държавата в момента е фокусиран по-скоро в поддръжката на приемната грижа, а не във възможността детето да бъде настанено при близки и роднини. Защо говоря за дискриминация? В чл. 49 в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето е въведена хипотеза, че действително семействата, при които е настанено детето, могат могат да получат подкрепа. Могат да получат и тази подкрепа, те я получават, ако защитят и един подоходен критерий, който е изключително занижен – това е петкратният размер на гарантирания минимален доход. Всеки от нас знае колко дълго време беше замразен този гарантиран минимален доход и сумата възлиза на 375 лв. Този ограничаващ подоходен критерий, от една страна, възпрепятства една част от семействата да получават такава подкрепа. Аз имам данни от Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. и 2019 г. Знаете ли какво показват данните? Данните показват, че ако в тези семейства, на база на това Агенцията за социално подпомагане преценява дали съответното семейство, при което е настанено детето, трябва да получава такава подкрепа от държавата и получават до определена сума – трикратния размер на гарантирания минимален доход за една определена възраст – 3,5 от гарантирания минимален доход минимален доход за съответната следваща възраст. Ако разделите сумата, давана от държавата за тези дечица,

годишно семействата, при които са настанени децата – при близки и роднини, получават около 180 – 200 – 300 лв. – изключителна диференциация по отношение на това, което получават приемните родители. Хипотезата за възможността приемните родители да получават подкрепа е развита в чл. 50. Там те задължително получават подкрепа от държавата, а както казах, семейства, където децата са настанени при близки и роднини, няма никаква уравниловка – може да получат и те получават значително по-малка сума. В случая аз не знам защо на парче, защо някак си точно преди изборите, пренебрегвайки бюджетна процедура – приетия бюджет преди два месеца, ние в момента правим ревизия само и единствено на текста за децата, които са с увреждания и които са настанени при близки, роднини и доброволни приемни семейства. Не зная откъде извадихте това понятие „доброволни приемни семейства“, но в момента отново ни се случва така, че правим законодателство на парче, правим законодателство през Преходни и заключителни разпоредби, по най-бързата писта, в крайна сметка не за да решим един определен проблем, а да отворим два-три следващи. Следващият ми коментар ще бъде свързан с промените, предложенията, които правите в изменение на сроковете по Закона за социалните услуги, – неясно защо всички Вие тържествено обявявате, че едва ли не сме приели ново законодателство за хората с увреждания. Ново законодателство за хората с увреждания, което е оставено на трупчета, защото за подзаконовата нормативна база си намираме една или друга причина, да отлагаме нейното създаване. Ето сега в момента преброяването на населението е основната причина ние отново да отложим тази национална карта за социалните услуги. Уважаеми дами и господа, всеки от Вас, който е работил в общини или има досег с местното самоуправление, знае как се случва планирането на една социална услуга. Такова планиране се случва във всяка една община и има проследяемост през базата данни на ЕСГРАОН, съответно за населението и потребностите на населението от съответната социална услуга. Ние отново точно защото сме некомпетентни, точно защото не можем да си свършим работата или така ни е удобно, или липсата на финансови средства, отново удължаваме срока и възможността за приемане на тази национална карта за социалните услуги. И, видите ли, в един момент тази национална карта за социалните услуги ни е изключително необходима, за да приемем новите стандарти!? Това е жалко, защото едното няма нищо общо с другото. Удължаваме срока за приемането на наредбата за стандартите, точно защото не искаме онези качествени и необходими социални услуги да се извършват, защото всичко рефлектира в крайна сметка в парите. Всичко рефлектира върху това тази услуга да бъде качествена, но хората, които я изпълняват, да получават наистина адекватно възнаграждение Всичко това, което правите, създава още по-голям хаос и това, което Вие ни предлагате в момента, е на парче. То е несъстоятелно и ние няма да го подкрепим. Ние ще се въздържим, защото наистина то не е с фокус, обърнат към хората, които имат най-голяма нужда, то е обърнато с фокус към изборите, които предстоят. Вие не решавате проблеми, а напротив задълбочавате ги. Благодаря. (Ръкопляскания Имате думата, господин Гечев. Господин Председател, госпожо Клисурска, аз съм съгласен с Вашия анализ, но възразявам срещу това, че Вие не обвързахте – странно ми се вижда, промените в Закона за хазарта с проблемите на дечицата в неравностойно положение. Вие защо не казахте, че организирана престъпна група от висши държавни служители и представители на хазартния бизнес откраднаха от тези дечица и от българските семейства, според тях, според организираната престъпна група, официално 700 млн. лв. – защо не казахте? Защо не казахте, че сега един месец преди изборите проблемът на България е, че през 10 закона в 11-тия пак се занимават с хазарт, а не с проблемите на семействата и децата в неравностойно положение, че чакат с отворената чанта да си получат комисионите, ако издадат лиценза, за който искат. Срам и позор! Така че Вие трябваше да уважите организираната престъпна група в България и да кажете, че те сега са се скрили – закриха комисии, други.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

на децата с увреждания, които са настанени в семейства на роднини и близки?! Това ли е предизборно според Вас? Нали сте социално отговорна партия, нали когато става въпрос за подкрепа на деца, на семейства в неравностойно положение, трябва да подкрепите всяко едно такова предложение, а не да търсите спекулацията, манипулацията и да заявявате пред трибуната, че Вие няма да подкрепите това предложение, което дава повече пари на децата с увреждания, които са настанени в семейства на близки и роднини. Това ли сте Вие – социално отговорната партия БСП? (Ръкопляскания от

когато чуем хазарт, разбира се, госпожа Менда Стоянова е винаги първа. Още повече ми прави впечатление, че госпожа Менда Стоянова достига до това ниво да се променя, колеги, Законът за държавния бюджет. Такова нещо не сме виждали и затова се чудя до къде ще се стигне, защото според мен само на това основание този законопроект трябва да бъде оттеглен, защото се нарушават принципите на парламентаризма. Още повече, че в момента ще се прави и актуализация на държавния бюджет, защото липсват приблизително 600 хил. лв. Искам да Ви попитам, госпожо Клисурска: не смятате ли, че в този момент Законопроектът трябва да бъде изтеглен и ГЕРБ, ако наистина искаха да помогнат толкова на тези дечица, трябваше да го направят и да гласуват промените, когато гледахме Закона за държавния бюджет, а не сега в момента да променят държавния бюджет? Благодаря Ви. Имате думата, госпожо Клисурска. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Стойнов, уважаеми господин Гечев! Всяко Народно събрание започва с промени в Закона за хазарта и завършва със Закона за хазарта. Това е най-важният закон на Република България! Той урежда най-добрите обществени отношения за българските граждани. И знаете ли кое е най странното, че в Закона за извънредното положение ние в момента въвеждаме лиценз за някаква си игра игра – извънредно положение, което налага да приемем с Преходни и заключителни разпоредби промени в Закона за хазарта?! Това по тази тема. По темата и репликата на госпожа Ангелова. Ако сте слушали внимателно, аз казах, че това, което се прави с предложението, е добро. В момента сме на първо четене и това, което ни се вкарва с целия текст на Законопроекта, който ние разглеждаме, е тоталният хаос, тоталното лобиране по определени сектори и включването на тази социална подкрепа в тези предложения. Аз нямам нищо против за уравниловката и за възможността наистина децата с увреждания и родителите, които ги отглеждат, доброволните приемни семейства, близките и роднините да получават тази подкрепа. Но целият този компот, който ни се предлага, не е нищо по-добро за българските граждани и затова ние няма да подкрепим това предложение. Благодаря. Изказвания? Госпожо Ангелова, господин Цонев.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

това го изразих в репликата, която направих. Практика е на опозицията, когато управляващото мнозинство предлага нещо добро в подкрепа на хората в неравностойно положение, в случая децата с увреждания, да се изопачават фактите с цел да се омаловажава, да се объркват хората. Затова вземам думата, за да мога да кажа на народните представители какво всъщност съдържа тази законодателна промяна в Закона за семейните помощи за деца. за деца. Основната цел, с която се прави, е да се изравни размерът на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца, отпускани на семейства, роднини или близки, или на доброволни приемни семейства с тези на родителите и осиновителите. За разлика от професионалните семейства тези семейства не получават възнаграждение – говорим за семействата, където има настанени деца с увреждания. Семействата на роднини или близки, както беше казано и в залата, получават помощ и подкрепа по Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Но искам да подчертая дебело, че тази помощ не се дава на всички семейства, защото има доходен критерий. И за да бъде по адекватна подкрепата на тези семейства, които отглеждат деца с увреждания, целта е да се изравнят тези месечни помощи. Така че няма нищо лошо в това, особено за децата, които са с определени 90 на сто и с над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, помощта да се увеличи от 490 лв. на 930 лв. – това е едно увеличение с 440 лв. За дете с трайно увреждане, настанено в семейството на роднини или близки, или доброволни приемни семейства със 70 на сто до 90 на сто вид и степен на увреждане, или степен на трайно намалена работоспособност, помощта ще стане 450 лв., или увеличението е с 30 лв. Защо се премахват след това тези помощи, които получават семействата, при които има настанено дете с трайно увреждане, на близки и роднини – с цел да не се дублира самата помощ за един и същи вид подкрепа. Но в никакъв случай семействата няма да бъдат ощетени,

подкрепа за деца с увреждания, винаги ще бъде 930 лв. – толкова, колкото получават и семействата, родителите и осиновителите, които отглеждат деца с увреждания. Така че няма нищо дискриминационно, няма нищо лошо. Напротив, това предложение е изключително разумно, изключително добро, в подкрепа на семействата, на роднините и близките, които отглеждат деца с увреждания. Смятам, че това предложение трябва да бъде подкрепено от всички народни представители. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Пред нас е един закон, с който очевидно вносителите си поставят задача да решат всички проблеми, оставащи до края на мандата общо взето и всички пропуски, които са направили в законодателството. Доктор Адемов, който говори преди мен, каза, че нашата парламентарна група няма да подкрепи Закона. Аз искам да внеса още малко яснота по мотивите. Уважаеми колеги, стана практика в този парламент законите и основните изменения в тях да се приемат през Преходни и заключителни разпоредби на някой закон. Разбира се, такава Разбира се, такава законодателна техника има и Вие много добре знаете, че тя е много конкретна и е по-скоро изключение в начина, по начина, по който се прави законодателство. Това се превърна в правило, което беше доведено до абсурд. Най-големият абсурд в това правило е да промениш Закона за държавния бюджет за настоящата година със Закона за държавния бюджет на следващата. Просто такъв правен абсурд не знам дали някой друг ще сътвори. И когато си мислех при приемането на Закона за бюджета, че това е върхът на правния нихилизъм, съм се лъгал. Върхът на правния нихилизъм го получаваме днес под формата на този законопроект. На Вас може би това Ви се струва второстепенно, може би Ви се струва, че по голямо значение има как в момента ще решим проблемите на хората, отколкото да губим време да спазваме законодателната техника. Но аз ще Ви кажа, че ако така усещате нещата, това е много измамно. Не говоря тук изобщо за рейтинга на парламента, не говоря тук изобщо за някаква традиция, за онова, което трябва, така или иначе, да се спазва, за да има правила в тази държава, защото тези, които законодателстват, тези, които налагат правилата, не могат да си позволят лукса да ги газят. Вижте, тук

може би има нужда от промени в Закона за хазарта, защото е очевидно, че там нормативният абсурд е стигнал връхната си точка. Една година вече няма орган, който да лицензира, няма орган, който да контролира, няма орган, който да санкционира, въобще всичко там е оставено, така Обаче забележете разпоредбата на § 8 – обръщам се към юристите от мнозинството: смятате ли, че някой изведнъж ни е дал правото на законодателна инициатива по Закона за държавния бюджет? Госпожо Стоянова, Вие сте един от вносителите, добре е да слушате. Промените в Закона за държавния бюджет са законодателна инициатива на народни представители. Това не само че е противоконституционно, ами говори за сериозно невежество. ако си мислите, че не сме забелязали, че лекичко се опитвате да го заобиколите, като в § 8 не казвате: „В Закона за държавния бюджет и се изменя…“ и така нататък... Разпоредбата на чл. 63, ал. 5 от Закона за държавния бюджет се прилага и за това изменение на разпоредбата на чл. 63,

Аз съжалявам, че нашата парламентарна група няма достатъчно мнозинство, за да сезира Конституционния съд. Но съветвам колегите, които имат такова мнозинство, да го направят. Никой няма право да променя Закона за държавния бюджет с инициатива на народен представител. Това може да стане само от Министерския съвет. Спирам се само върху това, за да видите абсурдите, които сте сътворили под благовидния повод да помогнем на хората и да решим някои проблеми, които са възникнали в хода на пандемията или в хода на прилагането на законите, да помогнем на някои социални групи и така нататък. Начинът, по който се извършва едно действие, ако е незаконен, не оправдава действието. Благодаря.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

от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Гласували

Гласувах против този законопроект по три причини. Първо, заради наложената докрай техника на Преходните и заключителните разпоредби, които се простират от доброто до лошото, от закони, които са извън сферата на извънредното положение от март миналата година, и стигат до Закона за хазарта, които не са промени от такова естество – съществени, свързани с извънредното положение. От този първи мой мотив да гласувам „против“ се разбира, че ГЕРБ може да бъде свързан с едно – партията на Преходната и заключителната разпоредба преди новите избори. Вторият ми мотив е, че в тази смесица от различни закони, които сте се сетили да прокарате с този закон, сте забравили акцента, най-важното грижейки се уж за общините, за хората с увреждания, Вие правите промени, които не се отнасят за хората и за тяхното съществуване по време на епидемиологична обстановка. И третият много важен въпрос за Закона за социалните услуги, който отново хвърляте и отлагате във времето за неизвестно кога. Искам да Ви кажа – дали ще има социални услуги, или няма да има, дали ще има карта на социалните услуги, въобще не зависи от преброяването в Република България, защото социалната услуга не е статистика – тя е работа на обществото за подпомагане на слабия, която зависи от съвсем други мотиви. Но това Ви е трудно да го разберете.

Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

На свое заседание, проведено на 3 февруари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2021 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката: господин Стамен Янев – заместник-министър, и госпожа Десислава Георгиева – началник на отдел ,,Право на установяване и услуги“; от Комисията за защита на конкуренцията: господин Димитър Куюмджиев – заместник-председател, и госпожа Надя Минчева – директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията“; от Сдружение за модерна търговия: господин Йордан Матеев – изпълнителен директор; от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България: госпожа Жана Величкова – изпълнителен директор; от Сдружение „Храни и напитки България“: госпожа Яна Иванова – изпълнителен директор; от Асоциация на месопреработвателите в България: госпожа Павлина Стефанова – главен експерт. Законопроектът беше представен от господин Янев, който посочи, че с него се въвеждат в националното ни законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1 ще осигури засилване на правомощията на националните органи по конкуренция чрез предвидените в нея гаранции за тяхната независимост, ресурсна обезпеченост, въвеждане на ефективни инструменти за откриване и събиране на доказателства и налагане на санкции. Предлага се уреждането на различни процедури, като правото за снемане на обяснения, извършване на проверки в помещения и възможност за санкциониране на правоприемниците на предприятието – извършител на нарушението. Разпоредбите на Директивата целят уеднаквяване на правоприлагането в областта на конкуренцията и предвиждат възможност за налагане на санкции на сдружения и сдружения от предприятия. Законопроектът създава правила за освобождаване или намаляване на санкциите на участник в картел, когато участникът ефективно е съдействал за разкриване на картелното споразумение. Друг акцент в Законопроекта се поставя върху нелоялните търговски практики по веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. С транспониране на Директива (ЕС) 2019/633 се цели защита на селскостопанското производство, което е особено несигурен отрасъл поради зависимостта си от биологични процеси и от метеорологичните условия, както и защита на селскостопанските производители и доставчиците на храни от по-мощните търговски оператори – купувачи на тези продукти. С промяната на Глава седма „а“ от Закона ще се противодейства на последиците от прилагането на нелоялните търговски практики във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти и ще се защитят интересите на стопанските субекти като по-слаба страна в тези доставки. Законопроектът предвижда абсолютни и условни забрани за нелоялни търговски практики, прецизира процедурата по проучване и събиране на доказателства и налагане на временни мерки и допълва правилата за започване, провеждане и прекратяване на производствата. Подробно се разписват и компетенциите на Комисията за защита на конкуренцията в областта на заблуждаващата и сравнителната реклама. Предвижда се възлагане на разноски върху подателя на искането, в случай на установяване липсата на извършено нарушение или прекратяване на производството поради оттегляне на искането, а контролът по законосъобразността на актовете на Комисията е възложен на Административен съд – София област. Законопроектът изрично въвежда правото на достъп до материалите по преписката в срока за предоставяне на писмени възражения и разширяване на правомощията на Комисията, за да се осигури изграждането на нов институционален опит след въвеждане на изискванията на директивите. Във връзка с прилагането на европейските правила за концентрация, въведени с Регламент (ЕО) № 139/2004 г. на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия, се конкретизират правомощията на Комисията относно забраната за концентрация и се прецизира редът за образуване, спиране, прекратяване и обжалване на решенията ѝ. С цел запазване на икономическата жизнеспособност и конкурентоспособност на участниците в концентрацията се предлага назначаването на особен представител, който да следи за изпълнението на одобрените от Комисията мерки. По повод изразените становища – ако позволите, уважаема госпожо Председател, има техническа грешка – записано е: „от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България“, да се чете: от Сдружението за модерна търговия Сдружение „Храни и напитки България“ господин Куюмджиев уточни, че нелоялните търговски практики, посочени в чл. 37в от Законопроекта, представляват условни забрани и добави, че няма да се налагат санкции за такива практики, когато в договорите между търговците се съдържат изрични клаузи за посочените практики. Относно възможността за налагане на санкции до 5 на сто от оборота на нарушителя той добави, че този размер е предвиден в Директивата и това е максималният горен праг за такива нарушения, като в правилата на Комисията изрично е разписан механизъм за преценка на размера на санкцията според участието на нарушителя в производството. В дискусията взеха участие народните представители Тодор Байчев и Анна Александрова. Господин Байчев изрази необходимостта от цялостен преглед на законодателството в областта на защитата на конкуренцията. Госпожа Александрова посочи, че от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще подкрепят Законопроекта и добави, че между първо и второ четене ще бъдат взети предвид направените бележки. Тя отбеляза, че ще бъде ревизирана предложената разпоредба за отпадане на забраната за преизбиране за още един мандат на членовете на Комисията за защита на конкуренцията. В отговор на поставения от госпожа Александрова въпрос господин Куюмджиев посочи, че с предложението за създаване на нова Глава подробно се разписват правилата за нелоялни търговски практики и тази уредба създава по-прецизни и детайлни правила от отменената Глава седма „а“. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за“, без гласове „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

и на Директива (ЕС) 2019/633. С транспонирането на директивите се предвижда приемането на законови, подзаконови и административни разпоредби на национално равнище, необходими, за да се съобрази действащото национално законодателство с новата регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на защита на конкуренцията. Съгласно мотивите предложените в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията изменения и допълнения имат за цел да отразят новите правила, свързани с продължаването на процеса по децентрализация на правомощията на Европейската комисия в областта на защита на конкуренцията, въведени с Регламент (ЕО) 1/2003. Според вносителите това е и основната цел на Директива ECN+, която предвижда разширяване и засилване на правомощията на националните органи за защита на конкуренцията в следните хипотези: при разследване на предполагаемо антиконкурентно поведение, при прилагане на режимите за освобождаване от санкции при

в областта на нелоялните търговски практики, в отношенията между стопанските субекти във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. Целта ѝ е преодоляването на значителни дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще поставя на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 102-01-8, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2021 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 3 февруари 2021 г., на което обсъди цитирания законопроект. заседанието на Комисията взеха участие: от Министерството на земеделието, храните и горите: Ирина Лазарова – директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, Весела Цветкова – началник отдел в същата дирекция, Ива Янчева – главен експерт в дирекция „Политики по агрохранителната верига“; от Министерството на икономиката: Силвана Любенова – директор на дирекция ,,Техническа хармонизация и политика за потребителите“; от Комисията за защита на конкуренцията: Георгица Стоянова член на комисията, и Стамен Гърбелов – директор на дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договарянето“. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Силвана Любенова. Предложен Законопроектът изменя процедурите по получаване и събиране на доказателства, като са въведени допълнителни правомощия на Комисията за защита на конкуренцията да извършва внезапни проверки на място и налага временни мерки. Прецизира се процедурата по установяване на нарушения и налагане на санкции, свързани с нелоялните търговски практики, като решението на Комисията за самосезиране няма да подлежи на обжалване. Предвидени са съответните имуществени санкции за неизпълнение на задължения по Закона, включително за установено нарушение на абсолютните или условните забрани. В последвалата дискусия парламентарната група на „БСП за България“ отбелязаха значителното разширяване на правомощията и задълженията на Комисията за защита на конкуренцията и изразиха съмнение доколко тя ще има административния капацитет да обработва всички постъпили сигнали, особено предвид възможността Комисията да да откаже образуването на производство, ако случаят не попада в обхвата на приоритетите за правоприлагане. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ също отбелязаха, че въпреки усилията, земеделските стопани продължават да бъдат незащитени в отношенията си с големите оператори, които от позицията на силата налагат неблагоприятни клаузи в договорите и изразиха надежда Законопроектът да допринесе за ограничаване на тези порочни практики. От парламентарната група на ГЕРБ подчертаха, че Законопроектът ще подобри работата на Комисията за защита на конкуренцията и ще повиши ефективността на осъществявания от нея контрол. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 13 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Настоящият законопроект, мога да кажа, че ни изненада, защото се вкарва в края на мандата на Народното събрание – първо. На второ място, малкият срок и неподходящото време, по което беше внесен за обществено обсъждане. Общественото обсъждане съвпадна с Новогодишните и Коледните празници, когато заинтересованите лица и групи обикновено са ангажирани с нещо друго, и с приключването на финансовата година. Все пак обаче трябва да кажа, че двете директиви в частта, в която те се прилагат и предлагат, са крайно необходими макар и закъснели. Имам забележка обаче и съм против останалата част от законодателството, която по стара българска традиция интерпретира европейското законодателство и го побългарява. Какво имам предвид? Предлага да се уреждат нелоялни търговски практики по Директивата за нелоялни търговски практики като нарушение на конкурентното право и създава компетентност на КЗК за разследването. Тук бих казал, че се създава още един допълнителен регулаторен орган. Въпросът ми към вносителите е: кому е необходимо това при наличието на над 20 комисии и агенции, които изпълняват тези функции? Ако тези държавни служители от тези над 20 агенции не си изпълняват служебните задължения, не е ли редно да заявим това и да ги принудим да работят вместо да натоварваме КЗК с несвойствени задачи и задължения? Също така по Директивата за нелоялна търговска практика се предвиждат прекомерни санкции в размер на пет на сто от приходите от продажби на предприятието нарушител. Тук искам да заявя, че обикновено европейското антитръстово законодателство предвижда дори 10% глоба, но тази глоба е от този продукт, който е предмет на нелоялната конкуренция. Веднага давам един обикновен пример. Ако дадена хранителна верига „Х“ злоупотребява и налага монополно пъдпъдъчи яйца от еди-кой си производител, бих казал, че те представляват 0,1 стохилядна от общия оборот и няма как да бъде наказан с 5% от общия оборот. Смятам, че тук трябва да се вземе пропорцията между нарушението и наказанието, и да бъдат съизмерими. Също така се въвежда възможност за извършване на внезапни проверки на купувачи на храни и селскостопански продукти при съмнение за нелоялна търговска практика, които засягат правата на служителите и на разследваното предприятие, без това да се изисква от Директивата за нелоялна търговска практика. Колеги, имам чувството, че тефтерчето на Филип Златанов ще бъде заменено от внезапната проверка на Юлия Ненкова. Съжалявам, че трябва да го кажа по този начин, но това ще се използва не за борба с нелоялна конкуренция, а за разправа с конкуренция и неудобни политически противници. Вероятно по късно във времето няма да намерим да се удари, а да се провери внезапно. Също така преурежда въпроси от контрола върху концентрациите на стопанската дейност по начин, който позволява на КЗК допълнителна намеса при осъществяването на сливане и придобиване без ясни критерии, при какви предпоставки, за какви срокове биха се прилагали тези правомощия от КЗК? Тук веднага мога да кажа, да дам пример с КЗК, а именно отказът на Комисията да разреши на келнер да закупи „Нова телевизия“ и със същите мотиви беше разрешено на господин Домусчиев да я купи. Двете противоречиви решения по отношение на ЧЕЗ и „Инерком“ – дали да може да бъде закупено, или пък в последствие, как не може да бъде закупено от „Инерком“. Тук бих могъл да вмъкна и господин Марешки, този изтъкнат борец против картелите, прагматик и лидер на партия ВОЛЯ, който твърди, че има картел в горивата, но проверката на КЗК завърши със заключение, че няма картел в горивата. Пред мен стои въпросът: кой е прав – заместник-председателят на Народното събрание или обикновените служители и чиновници в КЗК? Също така ограничава правото на достъп на страните до преписката, водена от КЗК, която е предпоставка за нарушение на правото им на защита. Уважаеми колеги, в ГПК имаме размяна на документи при определени срокове. В НПК имаме предявяване на материалите. Тук обаче имаме отказ от предоставяне на материали. Следващото, което също ме смущава, е мандатът на Комисията, който се увеличава от пет на седем години, при положение че изтича сега – мисля, че e юли месец. Не разбирам защо и какви са мотивите за това увеличение с две години, но смятам да направя едно предложение и се надявам на Вашата подкрепа, а именно: предвид това, че за пет години не можаха да свършат нищо съществено, вероятно така ще се случи и със следващите две – нека мандатът им, колеги, да бъде пожизнен и да се наследява по права линия, като мотивите ми са следните: седем години са малко да разгърнат потенциала си, вероятно до края на живота си ще успеят да свършат нещо, а наследството по пряка линия ще реши проблема с безработицата на част от колегите в ГЕРБ. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, нашата парламентарна група ще подкрепи Законопроекта на първо четене. Смятаме също като господин Байчев, че транспонирането на Директивата от 2019 г., както и двата регламента част от Регламента от 2012 г. и този от 2017 г., са крайно необходими, за да уредят тези отношения, за които говорим от десетина години, за недобрите, нелоялните търговски практики на големите търговски вериги. В редица европейски държави са установени такива практики, колеги. Най-после Европейският съюз прие тази директива и аз ще подкрепя Законопроекта, с който я транспонираме. Колкото до забележките на господин Байчев – тази ирония за мандата на членовете на Комисията, смятам ги за несъстоятелни. Искам да му припомня, че мандатът си беше 7-годишен и по едни чисто политически, по едни персонални, бих казал,

и съответните регламенти, както каза и господин Хамид. Трябва да се съсредоточим именно в това, че правомощията на Комисията тук се увеличават – и мисля, правилно, с цел, първо, да се повиши регулацията на конкуренцията на пазара в България, който е част от европейския пазар. Не говорим само за България, това е част от един общ пазар.

и опасността, трябва да помогнем на Комисията да събере съответните доказателства, за да може именно такива практики да бъдат изкоренявани от България. От гледна точка на продължителността, тоест мандатът на Комисията, както казахте, пожизнен – да, в Щатите е пожизнен, пожизнен, с цел да се засили независимостта на такъв орган. Разбира се, в Европа няма такъв

съдии. В Щатите, както казах, е изравнен със съдиите – имам предвид пожизнени съдии, с цел тяхната независимост.

нещо, и аз не виждам проблем. Разбира се, между първо и второ четене могат да се направят известни корекции, примерно да няма два мандата един след друг, да се избират за по един мандат. Това трябва да се прецени, разбира се, съответно от парламента след предложения между първо и второ четене.

Благодаря, уважаеми господин Николов. Реплики? Не виждам. Заповядайте, господин Георгиев, за изказване. Други изказвания ще има ли, колеги? Не виждам. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! С мотивите на предложения законопроект на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията се цели също привеждане на националното законодателство в съответствие с нормите на Директива ЕС 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2017 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във верига на доставки на селскостопански и хранителни продукти. Директива ЕС 2019/633 е насочена към преодоляването на значителни дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти. Тези дисбаланси могат да доведат до нелоялни търговски практики, когато по-големи и по-мощни търговски партньори се опитват да налагат определени споразумения, които са в тяхна полза при сделки за продажба на храни и селскостопански продукти. За постигането на посочените цели Директива ЕС 2019/633 предвижда мерки за защита на операторите по веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти. По-конкретно мерки са насочени към защита на операторите доставчици, които са в по-слаба преговорна позиция и се прилагат спрямо търговското поведение на операторите купувачи, които са в по-силна позиция в тази верига. Целите на Директивата са, от една страна, в защита на селскостопанското производство, което е особено несигурен отрасъл поради зависимостта от биологични процеси и от метеорологичните условия. Тази несигурност се увеличава и поради факта, че селскостопанските продукти са в по-голямата си част нетрайни или са със сезонен характер. От друга страна, Директивата цели да защити селскостопанските селскостопанските производители и доставчици на храни от по-мощните търговски оператори, купувачи на тези продукти. Умишлено изчетох този текст, защото Вие си спомняте, още в края на миналия парламент и в началото на този парламент ние от парламентарната група на БСП внесохме почти същите, да не кажа и още по-защитаващи правата и дейността на българските земеделски производители, предложения в Закона за храните. Тогава, госпожо Председател, Вие бяхте член на Комисията по земеделие и си спомняте, че два пъти правихме такива предложения. Вие тогава ни казахте, че това няма как да стане, че трябва нотификация от Европейската комисия.

От 2019-а и от 2017 г. Тоест, чак сега – в началото на 2021 г., Вие ми предлагате тези директиви да бъдат приведени с нашето национално законодателство. Понеже преди малко стана въпрос за огромните суми, които са влезли, а и премиерът каза: над 3 млрд. 100 млн. лв. в земеделските производители, нека да се спрем на Аграрния доклад и да видим. В Аграрния доклад за състоянието и развитието на земеделието в България

През 2020 г. вече спадат на 80 хиляди, тоест 20 хиляди земеделски производители на практика може би заради невъвеждането на тези директиви ние сме ги фалирали или отказали. Защото, колеги, членове на Комисията по земеделието Вие си спомняте колко от различните представители на различни сектори – и зеленчукопроизводители, и розопроизводители, и млекопреработвателите, когато са присъствали в Комисията, какво са ни казвали за тези нелоялни и жестоки договори с веригите. Защото, ако

И отново казвам: рекордните над 3 млрд. 100 млн. лв., които са влезли – отново цитирам официалния Аграрен доклад – последния на Министерството на земеделието, за състоянието и развитието на земеделието в България. В макроикономическите данни за икономическите сектори – аграрния сектор, индустрия, като тук влиза и строителството, и третия сектор „услуги“, аграрният сектор от 2015 г., ако е била 4,7% брутната добавена стойност, забележете, 4,7%, през 2019 г. вече е под 4% и е 3,8%. Какво излиза?

излиза, че влизат едни огромни пари, едни огромни в исторически план финансови ресурси, но добавената стойност намалява, и то драстично – почти 1% за пет години. Къде са тези пари питам аз и къде е добавената стойност в земеделските производители? Тоест, тези директиви трябваше да бъдат приети още през 2017-а, а другата през 2019 г. и може би нямаше да имаме тези негативни резултати. И последно, ще Ви кажа защо е така. Ами защото Аграрният доклад е един от най-важните за мен, бих казал най-важният, защото гарантира състоянието на аграрния сектор и продоволствената политика на България, не се разглежда и не се приема от Народното събрание. Забележете, той се приема от Министерския съвет. Вие си спомняте всяка година какви доклади, отчети на министерства, агенции, ведомства, комисии ние приемаме тук, когато има около 60, 70 депутати, които дремят на банките, с извинение... Приемаме – казах с извинение – приемаме тези отчети, а един от най-важните доклади – Аграрният доклад, се приема от Министерски съвет. Ако се приема този доклад от Народното събрание, всички тези проблеми щяха да се обсъждат тук в пленарна зала и нямаше да стигнем дотук. – в Постановление № 181, което касае дейностите и обектите от националната сигурност, там първо римско започва със сектор „Земеделие, производство и безопасност на храни“ – производство на храни, съхранение на храни, контрол по безопасността на храните, производство на храни, съхранение на храни, контрол по безопасността на храните и напоителни системи. Ето Ви тук директиви. Национална сигурност – не сте го направили. (Реплики.) Последно. По отношение на едно от новите правомощия, с което ще бъдат разширени настоящите правомощия на КЗК в съответствие с изискванията на Директивата, е правото за извършване на проверки на място в частни помещения. Например: домове на директори, управители и други членове на персонала на дружества, или на Сдружението на предприятия, ако има основателно подозрение повтарям, основателно подозрение, че в тези помещения се съхраняват служебни документи и КЗК е получила съдебно разрешение за извършване на проверка. При тези проверки екипът по претърсване следва да разполага със същите правомощия. Излиза така – което в началото и колегата Байчев каза – че има голямо опасение вместо регулаторен да се превърне в репресивен орган. Защото ние виждаме някой път, много често Вие, управляващите от ГЕРБ и от „Обединени патриоти“, как поради някакви сигнали правите проверки, фалирате фирми, пък след това в съда се оказва, че няма нищо такова. Затова предлагам

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Изрично Ви казах и Ви помолих за помощ, тъй като възнамерявам да направя законодателно предложение, така че правя обратно предложение.

му бъде зададен въпросът, защото след това има среща. Ще раздам писмените отговори след отговора на министър Ангелов и ще дам думата за декларация на групата на „БСП за България“.